Започваме! Имаше реплика към госпожа Богданова. Заповядайте за първа реплика.

искам да репликирам колежката Богданова по отношение на спортните училища. Всички знаете, че в нашата програма на управление спортът е приоритет. Досега в последните двадесет години всички казваха, че приоритет е спортът, но това го казваха само на аерогарите, когато посрещахме нашите шампиони, затова аз поздравявам министъра на спорта затова, че с неговия екип тръгнаха да свършат тази тежка дейност и да направят реформите в спорта. спорта. Едно от лицата на нашата страна е спортът. В малко сфери сме на световно ниво, затова по отношение на спортните училища, госпожо Богданова, ние сме твърдо „за” да стане тази промяна, да има 7 плюс 2 национални спортни специализирани училища, те да бъдат на подчинение на министъра на спорта, учениците да могат да тренират по два пъти на ден, а също така да имат добро хранене. Това няма да наруши и учебния процес в тези училища. Аз и моят колега Пламен Тачев сме възпитаници на първото спортно училище в България – плевенското. Това не ни е направило нещо по-хора нереализирани в живота. Статистиката в Плевенска община е, че най-много ученици записали висше образование са от спортното училище, така че учебният процес там също върви на едно ниво. По отношение на тренировъчния процес – не може в момента с промените в закона, които ги има от миналата година, в спортно училище да има един парадокс и то да има часове по физическо възпитание. Това е наистина един, според мен, сериозен гаф. По отношение на реализацията на нашите състезатели – ние наистина искаме в тези училища да се развива високото спортното майсторство. Ние трябва да създаваме спортни идоли на нацията. По този начин ще имаме … да бъдат в масовия спорт, да забравят наркотиците. Това е истинската превенция за здраве, срещу престъпността и така нататък. Така че спортната гилдия твърдо застава зад това

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожа Богданова! Вземам думата, за да Ви направя кратка реплика и тя, според мен, е свързана с проекта за закон, предложен от Министерския съвет. Мисля, че освен всички критики, които чухме, е редно да отчетем и плюсовете в този закон. Безспорен е фактът, че на нас ни е необходим този закон. Безспорен е фактът, че този закон е стъпка напред в развитието на българския спорт, в неговото възраждане. Не съм съгласен с Вашето изказано становище относно, конкретно, експертния съвет. В този експертен съвет по физическо възпитание и спорт се включват представители на държавата, на местната власт, ръководители на спортни организации, специалисти в областта на спорта. Има текст, в който и други спортни организации могат да участват. Аз лично бих предложил в този експертен съвет да има и експерти по европейските фондове, защото е много важно в спорта да се усвояват тези пари, конкретно за спортните бази. Стъпка напред е също така лицензията, която е регламентирана. Знаете, че три месеца става времето, в което организациите ще имат възможност да направят необходимата документация. Лицензията вече включва седем спортни клуба, които са в поне три различни области, защото, както всичко друго, и в България спортните федерации са повече отколкото трябва. Така че трябва да отчетем наистина, че имаме нужда от този закон. Сигурен съм, че има неща, които трябва да се изчистят. Мисля, че заедно можем да го направим между първо и второ четене, така че да се получи един наистина работещ закон. В крайна сметка ние трябва да разберем, че България трябва да се сравнява и конкурира не със страни от третия свят, а със страни от развитите европейски страни и да има ясна визия за това къде се намира и какво трябва да прави в областта на спорта. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Аз благодаря на колегите Николов и Димов, тъй като няма пречка ние да уточним кои са териториите, поради които Коалиция за България не гласува против, а се въздържа от подкрепа. Не съм коментирала начина на лизензиране. Намираме го за правилен и в изказването си преди малко то не беше обект на коментар. Нямам нищо против, колега Николов, да направим не 7 плюс 1, а двадесет държавни училища. Не е това проблемът днес. Проблемът е, че затова на вас не ви е нужна нарочна поправка в закон. Ще повторя, че няма никаква пречка да има други различни учебни програми, по които да работят спортните училища, защото – поздравления за завършеното плевенско спортно училище, но то със създаването си не беше под шапката на Комитета за младежта и спорта, така че въпрос на добра воля е какви учебни програми ще се изучават вътре, как ще се гарантира общообразователния минимум и как ще се гарантира спортната подготовка. Вие не променяте текста в закона, който урежда часовете по физическо. Вие променяте начинът, по който се разкриват спортните училища и се назначават директорите. Извинявайте, няма министърът на физическото възпитание и спорта да бъде единственият министър, който ще назначава директори с 5-годишен срок, защото това не се отнася за нито един директор на училище в България. Особен режим няма да вкарваме, защото не е прилично. В края на краищата как ще бъдат финансирани училищата, какъв ще бъде разходния стандарт за издръжка, ще има ли целодневно обучение, ще има ли пансиони аз разбирам това връщане към една добра практика и я споделям, но това не е проблем на запис в закон. Това е проблем на добро управленско решение, в края на краищата, вземете го. Това е работа на изпълнителната власт. Няма запис в закона, който да пречи това се случи. Затова, когато предлагаме текстове, които са плод на добра воля, но не кореспондират с логиката на действащото законодателство, те няма как да бъдат подкрепени. Иначе аз споделям от сърце цялата ни обща добра воля да правим нещо в областта на спорта. И когато говорим за спорта аз не искам да затваряме темата само за спортните училища. И не ви питам днес защо закрихме програмата „Спорт в училище” и парите от нея отидоха в частта „Високо спортно майсторство” при коментирането на бюджета. Не ви питам какво правим по програмата „Спорт за всички”, която в Европа вече звучи „Спорт за всеки”. Не ви питам какво правим с ученическите спортни школи, които също са запис в този закон. Това също е тема, по която следва да говорим, само че днес не коментираме това, тоест не вадим всички резерви, които могат да променят действащата практика. Ние тръгваме към назначаване и уволняване на директори един министър да утвърждава програми, което, съжалявам, но в частта „Общообразователна подготовка”, не е негова работа. Това беше различието ни и аз ще стоя зад него. За обявяването на спортните обекти с национално значение ще питам нарочно, защото продължавам да питам какво се случва със спортната база в Разград, която беше обявена за спортен обект с национално значение с решение на Министерския съвет, но не е стъпила още в Народното събрание, за да бъде подкрепена. Нямам съмнения затова.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С решение на 41-то Народно събрание се прие нова структура на Министерския съвет, с което се възстанови Министерството на физическото възпитание и спорта. За министър на физическото възпитание и спорта бе утвърден господин Свилен Нейков – човек, доказал своите качества в областта на високото спортно майсторство, в организацията и управлението на спорта. Министерството на спорта си е поставило амбициозната цел да създаде необходимата организация и повиши качеството на обучение и образование на бъдещи високоразрядни спортисти. През последните 20 години държавата тотално беше абдикирала от подготовката на високоразрядни спортисти. Материалната база е силно амортизирана, в много случаи разрушена и опасна за провеждане на състезанията. Разчиташе се само на спонсорство и издръжка от частни фирми. Не се случиха никакви законодателни инициативи за облекчаване на данъчните задължения за бизнеса. Кой ли не се упражняваше в управлението на спорта и без необходимата квалификация в областта на управлението на спорта?! Сега в условията на тежка физическа, финансова и икономическа криза спортът е поставен заедно с цялата икономика на страната пред дилемата за оцеляването. И тук приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта е съвсем навременно. Правителството на ГЕРБ в лицето на премиера Бойко Борисов и министър Нейков са решени да върнат държавността в управлението и развитието на българския спорт. Българските високоразрядни спортисти са разнасяли и разнасят славата на България по целия свят. Те са най-добрите ни рекламни агенти и посланици в света. За съжаление през последните години успехите не са добри поради лошото управление на българския спорт. Виждаме резултатите и от Олимпиадата „Ванкувър – Канада 2010”. С приемането на закона в § 5, т. 2 се говори за приемане на средносрочна стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта за период не по-малък от 8 години. Предлага се създаването на нова алинея за изграждане на експертен съвет като консултативно звено към Министерството на физическото възпитание и спорта. Вече са упоменати всички министерства и институции, които ще участват в приоритетите на развитието на спорта и спортните бази. Обединените спортни клубове и федерации намират своето място, права, задължения, лицензи, създаване на регистър на спортните организации. Особено внимание вече се отделя на подготовката на бъдещи високоразрядни спортисти, на утвърждаването и откриването на държавните и развитието на общинските спортни училища. Назначаването на директорите на спортните училища от министъра на физическото възпитание и спорта ще доведе до по-голяма мотивация, контрол върху учебно-тренировъчния процес и създаване на подходящи условия за спорт. Трябва да се проведе дискусия за мандатността на директорите, провеждането на периодични конкурси с цел мотивацията им за много по-добри резултати в областта на управлението на спортните училища. В областта на високото спортно майсторство важен момент е предоставянето предоставянето на статут на високоразрядните спортисти. В § 32 се указва, Министерството на физическото възпитание и спорта, съгласувано с министъра на финансите утвърждава система за разпределението и постъплението от Българския спортен тотализатор. Това ще даде възможност за прозрачно и справедливо изразходване на тези средства. Считам, че в § 39 събраните средства от Министерството на физическото възпитание и спорта трябва да отиват изключително за капиталови вложения и подобряване на материалната база. Тези средства не трябва да отиват за допълнително материално стимулиране, защото това води до изкривяване и репресивно набиране на тези средства от глоби с цел лични материални облаги. Вече има много примери в това отношение с делегираните бюджети в училищата, където директорите водят политика за икономии в ежедневната издръжка, примерно по отношение на отоплението, които икономии в края на бюджетната година се използват за раздаване на допълнителни материални стимули на учителите и персонала. Ето защо в дискусиите между първо и второ четене в комисиите този въпрос трябва да намери своето разрешение. В Преходните и заключителните разпоредби много прецизно е посочено, че министърът на физическото възпитание и спорта, съгласувано с министъра на финансите, по предложение на министъра на образованието разпределят постъпленията от Българския спортен тотализатор за поддръжка, ремонт и създаване на спортно-учебна база в училищата. Уважаеми колеги, знаете, че в момента спортната база в училищата е в силно окаяно състояние. Считам, че с този параграф се решава въпросът с взаимодействието между ведомствата и в бъдеще се решават въпросите с ремонта на базите – прозрачно и своевременно. Промените във връзка с финансирането на дейностите в областта на физическото възпитание и спорта ще дадат възможност за по-широко подпомагане на изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортните обекти, съоръженията и социалния туризъм. Това се отнася не само за обекти с национално значение, но и за държавната и общинската собственост. Считам, че в закона трябва да се предвидят начините, по които държавата и общините ще предоставят за стопанисване и ползване на спортните обекти, както и за изграждането на нови. Те могат да бъдат: безвъзмездно право на строеж, публично-частно партньорство, концесии. Необходимо е да се отнасят за всички видове спорт – масов, аматьорски и национален. Предвид тежката икономическа криза и рязко намалелите възможности за инвестиции на държавата, общините и частните инвеститори, е необходимо срокът за ползване и стопанисване, както и при изграждането на нови спортни обекти, да бъде дългосрочен – повече от 25 години. Между първо и второ четене в комисиите е наложително да се проведе нова дискусия за включване в съответните разпоредби на закона и на следните пропуски: държавата да осигурява безвъзмездна охрана на спортните мероприятия, провеждани от аматьорския спорт, като необходимите средства за охрана се предвидят от бюджета на Министерството на вътрешните работи. Необходимо е държавата да осигури безвъзмездно медицинско обслужване относно извършването на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на спортистите до навършването на 18-годишна възраст. Уважаеми колеги, през последните години престижът на българския спорт е дълбоко накърнен. В § 48, чл. 68 е създадена нова ал. 6, в която се посочва, че по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта медалисти от олимпийските игри, световни и европейски първенства могат да се приемат без приемни изпити във висшите училища. С това ще се допринесе за издигане престижа на спорта и стимулиране на спортистите за постигане на високи спортни резултати. И досега много от спортистите завършват престижни висши учебни заведения и се реализират в живота, но това ще допринесе за по-големия авторитет на българските високоразрядни спортисти. Уважаеми колеги, аз и моите колеги от ГЕРБ ще подкрепим приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Той дава възможност за издигане нивото на физическото възпитание и спорта, модернизиране, реконструкция и изграждане на нови спортни бази, в това число и за националните отбори. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник срокът за предложения, за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване законопроект да бъде три седмици.

и второ четене. Гласували 91 народни представители: за 89, против 2, въздържали се няма. Предложението е прието.

председателят на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм господин Мартин Димитров. предложение за допускане в залата на господин Евгени Ангелов – заместник-министър, господин Ели Анави и госпожа Валентина Танева от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моля народните представители да гласуват това процедурно предложение за допускане в зала.

Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков – министър, господин Ели Анави – началник отдел „Иновации, предприемачество и бизнес среда”, госпожа Валентина Танева – държавен експерт в отдел „Иновации, предприемачество и бизнес среда”, госпожа Диляна Камбурова – главен експерт в отдел „Иновации, предприемачество и бизнес среда”, и господин Димитър Костов главен юрисконсулт в Дирекция „Правна”; от Българската стопанска камара - господин Георги Шиваров – заместник-председател; от Националната занаятчийска камара - господин Кръстю Капанов – председател, Иван Николов – заместник-председател и господин Борислав Белазелков – юрист; от Националния браншови съюз „Сервиз електронна и битова техника” – господин Димитър Лулчев; от Националното сдружение на козметиците „Здраве и красота” - госпожа Даниела Спасова – председател; от Националния съюз на ключарите – господин Йордан Велков, и други. Законопроектът беше представен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков. Той посочи, че с предлагания законопроект се цели еднозначно тълкуване и прилагане на нормативните изисквания, намаляване на регулациите съобразно изискванията на Европейската комисия и практиката в държавите – членки на Европейския съюз. Законопроектът предвижда премахване на задължителния характер на сдружаване и членство в занаятчийска камара. Засилва се контролът по отчетността на регионалните занаятчийски камари и Националната занаятчийска камара като юридически лица и се осигурява прозрачност и публичност на дейността им. Регламентира се признаване на професионалната квалификация и опит на лицата, обучени по Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование и се повишават изискванията към организираното занаятчийско обучение и квалификация с цел повишаване конкурентоспособността на занаятчиите. Промените, предложени със законопроекта, имат за цел осигуряване на ясна правна регламентация на занаятчийското производство, занаятчийската услуга, занаятчийското дружество, занаятчийското обучение, занаятчийските камари, както и определяне на дейностите, които могат да се извършват по занаятчийски начин. Списъкът на занаятите по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от действащия закон е актуализиран, като от него са извадени дейности, изискващи лицензиране – например приготвяне на спиртни напитки или с характер и белези на индустрия като корабостроителство, изработване на изкуствени крайници, обществено хранене и кетъринг, медийна техника и медиен дизайн, както и регулираните професии като заварчик, масажист. Извадени са и всички дейности в областта на строителството, реставрацията и довършителните работи, контролирани от Камарата на строителите и Дирекцията за национален строителен контрол поради специфичните изисквания на Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите. Създава се нов ред за вписване на занаятчиите – в регистър БУЛСТАТ. Предвиждат се промени в реда за сдружаване на занаятчиите в регионални камари. Членството в камарите става доброволно. Броят на регионалните камари в страната се свежда до 6 – по една във всеки район на планиране съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие. Целта е да се осигури необходимата висока степен на достъп за обучение и квалификация по всеки занаят при отчитане нуждите на региона, както и възможност за създаване на компетентни изпитни комисии. Възможността за включване на занаятчиите в регионалните планове за развитие ще намали миграцията и ще подобри условията за устойчиво развитие на местните икономики. Променя се статутът на камарите и те ще осъществяват дейността си по разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Запазва се събирането на такси за услугите, предоставяни от регионални занаятчийски камари, по тарифа, приета от Министерския съвет. Предвиждат се промени, които уреждат устройството и дейността на регионалните занаятчийски камари, взаимодействието им с браншовите организации и Задругата на майсторите на народни художествени занаяти с цел повишаване на качеството и ефективността на обучение и квалификация. Определят се видовете публични регистри, които регионални занаятчийски камари водят и актуализират. Възлага се на регионални занаятчийски камари да издават и майсторските свидетелства. Регламентира се публичността и прозрачността на дейността им. Премахват се съществуващите към момента различия в обучението, квалификацията и нивото на изисквани и доказвани чрез изпит умения и знания, нужни за издаване на калфенско и майсторско свидетелство, като се въвеждат изисквания за програмите и срока за обучение по всеки занаят, за условията за провеждане на изпити и към състава на изпитните комисии. Целта е да се постигне уеднаквяване на минималните квалификационни изисквания, заложени в Европейската квалификационна рамка. Премахва се и практиката на непризнаване на държавни дипломи, издадени от легитимни учебни заведения по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, и нуждата за явяване на изпит пред занаятчийска камара на квалифицирано лице за препотвърждаване на знания и квалификация. Определят се и правилата за организация и дейност на Националната занаятчийска камара, като тя става юридическо лице, осъществяващо дейността си по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Облекчават се условията за свикване на Общо събрание. Въвежда се задължение за ръководството да отчита изпълнението на бюджета на камарата пред Общото събрание, да утвърждава правила за обучение по всеки занаят и правилници за провеждането на изпити, унифицирани и задължителни за регионалните занаятчийски камари. Предлагат се и изменения, които да осигурят взаимодействието на органите на местното самоуправление, на централните и териториални органи с Националната занаятчийска камара и регионалните занаятчийски камари за постигане целите на закона. Отменя се Раздел ІV – „Браншови занаятчийски сдружения”, поради включването на националните браншови организации към Националната занаятчийска камара. За пръв път се създава възможност за занаятчийско обучение за лица с увреждания и лица в неравностойно положение за гарантиране на социалната им интеграция и реализация. Определят се условията и редът за обучение на майстори, условията за допускане до майсторски изпит, редът за провеждане на изпити и условията за сформиране на изпитни комисии, редът за издаване на майсторско свидетелство, както и условията за повторно явяване на изпит. Предвижда се възможността отказът на комисията за допускане до изпит да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. Предлагат се и промени в размера на глобите, като увеличението им е от 5 до 10 пъти с цел стриктно изпълнение на законовите разпоредби и намаляване дела на сивия сектор. Въвежда се възможност регионалните занаятчийски камари да бъдат санкционирани при неспазване разпоредбите на закона. На кметовете на населени места и общини се възлага контролът върху дейността на занаятчиите и сезирането на съответните областни управители за издаване на наказателни постановления при установяване на нарушения. От името на Националната занаятчийска камара господин Борислав Белазелков – юрист на камарата, отбеляза, че многобройните промени налагат по-скоро приемането на нов закон. Проектът на закон трябва да бъде отхвърлен още на първо четене поради пълното неразбиране на стария закон. Георги Шиваров – заместник-председател на Българската стопанска камара, подкрепи изказването на господин Белазелков и подчерта, че не личи управленската концепция в проекта на закона. Даниела Спасова – председател на Националното сдружение на козметиците „Здраве и красота”, подчерта, че Законът за занаятите дава израстване чирак, калфа, майстор, но това не е добре работещо за професии, за които е предвидена професионална квалификация в България. Положителното на законопроекта е, че защитава най-малките в бранша, че се съхраняват типично български занаяти и затова в списъка на занаятите са останали само тези, при които може да има обучение по занаятчийски начин. Румяна Костадинова от Министерството на образованието, младежта и науката отбеляза, че по Закона за професионалното образование и обучение съществува списък на професиите и специалностите за професионално образование и обучение. И в тази връзка е необходимо прецизиране на списъка на занаятите и списъка на професиите за професионално образование и обучение. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “за” – 14 народни представители, без “против” и “въздържали се” – 9 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите, внесен от Министерския съвет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров. Следва Доклад за първо гласуване от Комисията по правни въпроси, с който ще ни запознае заместник-председателят на комисията Тодор Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с Доклада на Правната комисия относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2010 г. „На заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2010 г. От името на вносителите законопроектът беше представен от Ели Анави. Той посочи, че предлаганият проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за занаятите цели еднозначно тълкуване и прилагане на нормативните изисквания, намаляване на регулациите съобразно изискванията на Европейската комисия и практиката в държавите – членки на Европейския съюз. С предложените изменения и допълнения се отстраняват пороци в практиката по прилагането на закона, премахват се несъответствия между разпоредбите му и разпоредбите на Търговския закон и Закона за народната просвета, облекчават се условията за започване на самостоятелен бизнес, създават се правила за провеждане на качествено занаятчийско обучение, повишаващо конкурентоспособността на занаятчиите, с отчитане на условията и критериите, възприети от държавите членки в националните им законодателства за осигуряване на равноправни възможности за участие на пазара на труда. Със законопроекта отпада изискването за двойна регистрация и за задължително членство в регионалните занаятчийски камари, като броят на регионалните камари се свежда до Списъкът на занаятите по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от действащия закон е актуализиран от 129 дейности на 56, като като от него са извадени дейности, изискващи лицензиране - например приготвяне на спиртни напитки или с характер и белези на индустрия като корабостроителство, изработване на изкуствени крайници, обществено хранене и кетъринг, медийна техника и медиен дизайн, както и регулираните професии като заварчик, масажист. Извадени са и всички дейности в областта на строителството, реставрацията и довършителните работи, контролирани от Камарата на строителите и Дирекцията за национален строителен контрол поради специфичните изисквания на Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите. От името на Българската стопанска камара Георги Шиваров отбеляза, че с промените се предлага регионалните занаятчийски камари да извършват дейността си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като вместо да се даде свобода на този орган се въвеждат редица задължения, което е недопустимо. От името на Националната занаятчийска камара Кръстю Капанов заяви, че камарата е против законопроекта във вида, в който е внесен, и че не е вярно, че има двойна регистрация, а всеки избира дали да работи по Търговския закон или по Закона за занаятите. Народният представител Екатерина Михайлова посочи, че по промените в Закона за занаятите е проведена дискусия и се е надявала, че законът няма да бъде внесен в Народното събрание докато не се сближат максимално позициите. Премахването на задължителното членство в регионалните занаятчийски камари променя изцяло закона. Тя заяви, че с предложения законопроект се променя смисълът и концепцията на първоначалния закон, поради което няма да подкрепи законопроекта на първо гласуване. Народният представител Мая Манолова посочи, че има разминаване между целите на законопроекта, посочени в неговите мотиви и самият законопроект. Променя се философията на закона, като от принципа на саморегулация се отива към държавна регулация. Членството в браншовите организации следва да е задължително, за да може самият бранш да следи стандартите и да осъществява контрол. Тя заяви, че не приема намаляването на регионалните занаятчийски камари до шест, тъй като те трябва да утвърждават добрите практики и да бъдат близо до хората. Народният представител Юлиана Колева отбеляза, че следва да се премахнат противоречията между търговска дейност и занаятчийска дейност, както и да се ограничи желанието на камарата да обсеби тази дейност. Тя изрази мнение, че не е съгласна с предложения краен вариант на закона и че списъкът на занаятите е прекалено малък. Председателят на комисията Искра Фидосова заяви, че е съгласна с премахването на двойния принцип на регистрация и подкрепя въвеждането на доброволния принцип за членство в занаятчийските камари. Същевременно тя изрази недоумение защо, след като камарите стават юридически лица с нестопанска цел, се създават толкова задължения за тях и се ограничава броят им, както и защо актовете за установяване на административните нарушения се възлагат на кметовете на населените места. Накрая тя посочи, че има противоречие и разминаване в редица текстове от законопроекта, поради което би го подкрепила с много резерви и промяна на редица текстове преди второ четене. По отделните текстове от законопроекта Комисията по правни въпроси има следните бележки: 1. В законопроекта в § 4 и § 19 използваният израз „калфенско свидетелство” да се замени със „свидетелство за калфа”, тъй като това е терминът, използван в Глава четвърта, Раздел ІІ – „Калфи”. 2. В законопроекта да се премахнат съкращенията „РЗК” и „НЗК” поради това, че в Закона за занаятите навсякъде регионалните занаятчийски камари и Националната занаятчийска камара са изписани с пълното им наименование. 3. Липсват мотиви за намаляването на регионалните занаятчийски камари на шест, което ще ги отдалечи от членската им маса. Следва внимателно да се обсъди дали тази промяна е необходима и обоснована. 4. Със законопроекта се предлага създаване на Комисия за защита и установяване на конфликт на интереси към регионалните занаятчийски камари (§ 10). В редица текстове на закона комисията, обаче, е посочена и като „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. Това налага ясно посочване в закона на наименованието й. От мотивите към законопроекта е видно, че желанието е тази комисия да играе ролята по-скоро на Арбитражен съд. В тази връзка, като се имат предвид и функциите на комисията, посочени в § 19 (чл. 19а, ал. 2), следва да се помисли за по-точно наименование на комисията. 5. В § 14, чл. 17, ал. 3 думите „на РЗК” да отпаднат, тъй като целият раздел се отнася само за регионалните занаятчийски камари. 6. В § 18 относно чл. 22, ал. 3 думите „отговорно за ръководството на производствената дейност и за осъществяването на технологичния процес” са всъщност част от понятието „отговорен за техническото ръководство”, дадено в § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба (§ 56). Това налага в текста на чл. 22, ал. 3 да се използва именно изразът „отговорно за техническото ръководство”.

като целият текст внимателно следва да бъде преразгледан, тъй като съдържа реквизити, които задължително подлежат на вписване. 8. В § 20, т. 3, буква „а” следва да се уточни точно къде следва да бъде направена промяната. 9. 9. В § 25 относно чл. 29, ал. 2 следва да се отбележи, че поради това, че членството в регионалните камари е доброволно, списъкът с вписаните в регистъра занаятчии, майстори и калфи, упражняващи занаят ключарство, предоставян на предоставян на Министерството на вътрешните работи, няма да е пълен, като целта на текста се обезсмисля. 10. В § 26 относно чл. 31, ал. 1 следва да бъде внимателно преразгледана и точно формулирана още повече, че не се предлага изменение на ал. 2. 11. В § 32 думите „и регионалните занаятчийски камари” следва да отпаднат поради това, че аналогичният текст за тях е в чл. 20, ал. 1 от закона.

ал. 3, която се отнася за чираците и това допълнение е само объркващо още повече, че съгласно чл. 49 „обучението на чирака завършва с калфенски изпит”; б) думата „деца” да отпадне; целта, видно от мотивите към законопроекта, е да се обхване обучението на всички лица с увреждания и лица в неравностойно положение за гарантиране на социалната им интеграция и реализация и за осигуряване на достоен живот; за реализирането на посочената цел и избягване на различни тълкувания текстът трябва да бъде максимално точен и ясен. 13. Параграфи 39, 40 и 41 следва да се преработят, както следва: а) алинея 3 на чл. 51 от § 39 следва да стане ал. 3 на чл. 50, тъй като се отнася за свидетелството за калфа; б) в чл. 51 действащата ал. 2 да отпадне, поради това, че повтаря новата ал. 2 на чл. 50 и да се замени с текста на чл.

16. В § 53 относно чл. 65 не се предлага промяна на ал. 2, която се отнася до налагане на имуществена санкция на занаятчията, когато е юридическо лице. Съгласно предложената нова редакция на чл. 22 „собственик на занаятчийско предприятие може да бъде занаятчия – самостоятелно заето лице, или обединени обединени в дружество по ЗЗД лица”. Дружеството по чл. 357 от ЗЗД е неперсонифицирано. Правните субекти, които нямат качеството юридическо лице са извън приложното поле на чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания. В тази връзка ал. 2 на чл. 65 следва да се отмени. 17. В § 55 поради това, че се касае не за издаването на наказателното постановление, а за съставянето на акт за установяване на административното нарушение следва да се обмисли дали е възможно възможно на практика въобще кметовете сами да установяват нарушенията. 18. С § 56 се предлага създаване на т. 4 в Допълнителната разпоредба на § 1, с която се дава легална дефиниция на понятието „производствено-технически умения”. Такъв термин липсва в корпуса на закона и следва да се уточни дали в чл. 3, ал. 2, т. 3 думата „умения” не следва да се замени именно с „производствено-технически умения”.

В резултат на проведеното обсъждане и предвид многобройните бележки Комисията по правни въпроси с 0 гласа „за”, 3 гласа „против” и 18 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите, № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2010 г.” С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае представител на

На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите, № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2010 г. На заседанието присъстваха: Валентина Танева и Ели Анави от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Румяна Костадинова от Министерството на образованието, младежта и науката Антоанета Кацарова от Националната агенция за професионално образование и обучение. В комисията е депозирано становище от Националната занаятчийска камара, която е изразила несъгласие с направените изменения и допълнения на Закона за занаятите. Законопроектът и мотивите към него бе представен от страна на вносителите от госпожа Валентина Танева. С оглед пределите на компетентност на комисията, най-съществените предложения са следните: намаляват се дейностите, включени в списъка на занаятите; държавните квалификационни степени се приравняват автоматично на занаятчийските; хора с втора и трета степен ще могат директно да започнат самостоятелна работа като калфи, а хората с висше образование и две години стаж в приложното поле на занаята директно ще получават майсторско свидетелство. Причина за промяната е досегашното тълкуване на закона от регионалните занаятчийски камари, всеки от които се регистрира като занаятчия, задължително да се яви на изпит, дори ако е завършил професионална гимназия или курсове за безработни. Това представлявало отхвърляне на националната система за професионално образование и обучение. Другият проблем е нерегламентираният характер на изпитните програми на регионалните занаятчийски камари. Това се променя като всички те ще бъдат одобрявани от Националната агенция за професионално образование и обучение. Към вносителите бе отправена критика относно отсъствието на финансова и социална обосновка в мотивите към законопроекта. Вносителите поясниха, че има изготвена оценка на въздействието , която не е включена в мотивите. Според нея от такси за изпити и членски внос Националната занаятчийска камара получава 1 млн. 400 хил. лв. годишно, които биха могли да останат в занаятчиите, които са предимно представители на малкия бизнес. социален аспект противопоставянето между списъка на занаятите и списъка на професиите и специалностите, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, е довело до натрупване на напрежение в цялата страна през последната година и е принудило много занаятчии да преминат в „сивия” сектор на икономиката. Основната дискусия се проведе по предложеното редуциране на списъка на занаятите до 56. Според вносителите от списъка са извадени дейности, които са чисто индустриални дейности, като корабостроене, изработване на изкуствени крайници; дейности, изискващи лицензиране, например изготвяне на спиртни напитки; държавно регулирани професии – заварчик и масажист; дейности, които не се осъществяват в България – изработване на органи и хармоники; дейности, регулирани по други закони. Не бе изяснено защо се изваждат дейности, които се извършват ръчно и имат уникален продукт като фризьорството, например. Избягването на съвпаденията със списъка на професиите и специалностите, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, се очерта като водещ мотив, който за съжаление не винаги е достатъчно обоснован. Народните представители изказаха опасения, че в списъка на занаятите са оставени такива, които нямат голяма практическа приложимост в ХХІ век. Това затруднява лицата, които са отпаднали от образователната система и са над 16 години, да получат социална перспектива чрез занаятчийско обучение при майстор, което им позволява да получат и минимално заплащане по време на обучението. Като друга слабост на законопроекта бе посочено превръщането на занаятчийските камари в юридически лица с нестопанска цел, което на практика означава, че издаваните от тях занаятчийски дипломи губят статута си на държавен образователен документ. С оглед на изложеното народните представители препоръчаха на вносителите направените бележки да бъдат съобразени при второто четене на законопроекта във водещата комисия. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” 12 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 2, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Представеният ни Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите е за един закон,

и логичен е въпросът, който сега си задаваме, дали не е по-добре да се приеме изцяло нов закон, или да продължим в тази посока, да променяме и да редактираме сега действащия закон. Моето лично мнение е, че ние трябва да продължим в тази посока, затова аз ще подкрепя на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за занаятите. Проектът, който ни се предлага, ще промени изцяло дейността на занаятите. Ще направи работата в този сектор по-прозрачна, по-открита и ще създаде много по-добри условия за тези, които искат да упражняват определен занаят. Ясно е, че с този закон няма да се възстанови някой отдавна „умрял” занаят, но той ще направи така, че сега действащите занаяти ще бъдат и ще продължават да се развиват и за бъдещите поколения. Това, което е предложено в този законопроект и аз приемам изцяло, е, че се редуцира броят на професиите в един приложен списък, той е сведен до 56 броя. От този списък отпадат някои стопански дейности, които не бихме могли да причислим като занаятчийска дейност. Така че аз приемам напълно тази промяна. Другото, което е положително в този проект, е, че отпада напълно задължителното членство в занаятчийските камари, което съществуваше в досега действащия закон. Така че всеки, който иска да упражнява определена дейност, не е задължително да бъде регистриран, за да извършва тази дейност. По този начин се либерализира напълно режимът на тази стопанска дейност. Това, което напълно подкрепям и което е голям плюс на този проект, е, че с този закон, ако бъде приет, се предоставя възможността за участие на лица с увреждания за изучаване на определена професия, на определен занаят. Тоест с този закон те ще бъдат интегрирани в обществото, ще станат напълно равноправни граждани и напълно равноправни в трудовия процес.

приравняват квалификационните степени от професионалните образователни училища, тоест те се изравняват с тези, които им се предоставят вследствие на положения изпит в занаятчийските камари. Наред с всички тези плюсове има някои неточности и някои неща, които бихме могли да изчистим между първо и второ гласуване. Например, не подкрепям, че трябва да бъде намален и редуциран броят на регионалните стопански камари на шест, колкото е и броят на икономическите райони в страната и спорните райони за стопанска дейност. Смятам, че те би трябвало да останат в този си вид, в този си брой, колкото са и досега. Може да се помисли и върху това дали тези регионални стопански камари трябва да се трансформират в юридически юридически лица с нестопанска цел. Въпросът, който следва от това, е тези документи, които издават, каква стойност ще имат, приемайки тази промяна? Въпреки тези забележки, аз подкрепям изцяло духа, смисъла и философията на този законопроект. Ще гласувам и призовавам и вас да го подкрепите и да гласувате този закон. Благодаря ви.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

и да заявя позицията си по него. Това съм го направила вече на няколко пъти и в постоянната Комисия по правни въпроси, както и на дискусия, която беше организирана в края на миналата година, още когато законопроектът беше в работен етап. Аз няма да подкрепя този законопроект и ще кажа защо. Четири основни причини имам, заради които няма да подкрепя внесения законопроект. Първата причина е правно-техническа. Внесен е законопроект, в който имаме 63 63 параграфа на закон, който се състои от 68 члена. Само това е достатъчно, за да разберете, че практически това не е Закон за изменение и допълнение на Закона за занаятите, а практически е изцяло нов закон.

по-точното действие и по-честното действие беше да внесат един изцяло нов законопроект, защото това, което ни се предлага, е наистина изцяло промяна на концепцията на Закона за занаятите във вида, в който действа до момента.

Спомням си много добре как беше приет – след много дебати, много спорове между различните съсловия вътре в занаятите, след много правно-технически проблеми, които трябваше да бъдат преодолени.

Именно защото съм гласувала за този Закон за занаятите с ясното убеждение, че правим нещо добро, сега, когато се прави цялостна подмяна на закона, аз не бих могла да го подкрепя, защото той сменя политическата логика на това, което беше направено в първоначалния закон и този закон, който действа и в момента. Това е втората причина. Третата причина, заради която няма да подкрепя този законопроект, вече навлизам по същество на двата най-спорни въпроса в предложения ни законопроект. Единият момент е това дали да бъде задължително членството в Занаятчийската камара. Вторият момент е относно квалификацията на хората, които работят в областта на занаятите. Това са третата и четвъртата причина, заради които няма да подкрепя законопроекта. Защо беше направено задължително членство в Занаятчийската камара? Направено беше така, както беше направено и в други съсловни професионални организации, като Лекарския съюз, като Зъболекарския съюз, като Адвокатския съюз, като Съюза на нотариусите, като Съюза на архитектите, като Съюза на строителите, за да може през това членство да се създаде публично-частно партньорство, да се освободи държавата от непривична дейност и да се прехвърли на едно сдружение на професионални съсловия, които да саморегулират тези свои взаимоотношения. Именно затова беше направено задължителното членство, именно затова то функционира и в момента, както е с Лекарския съюз, както е със Зъболекарския съюз. То е, за да опазва определени професионални интереси и квалификация. Разбира се, при прилагането на закона са възникнали проблеми, които трябва да бъдат решени. Тук няма спорове. Това, че тези, които не са членове на Занаятчийската камара, не трябва да им се пречи и те да могат да упражняват дейността си, е безспорен факт. Това трябва да бъде решено и да се каже съвсем ясно, че тези хора, в случай че не членуват в Занаятчийската камара, работят по Търговския закон и никой няма право да им пречи да осъществяват тази дейност. Този проблем, след като е възникнал при прилагането, следва да бъде решен. Но моето несъгласие е, че на базата на това практически се сменя целият закон. Защо още се прави задължителното членство? Това е четвъртият ми аргумент – за да може да се гарантира квалификацията. В това, което ни е предложено в момента в законопроекта, се казва следното – че практически завършвайки човек определена професионална гимназия и обучение, което получава, той взема диплома и след определено време, след като практикува тази професия, получава следващата квалификационна степен. Аз възразявам върху тези текстове на законопроекта и смятам, че трябва да се запазят нещата в сега действащия закон, а именно за да получиш по-висока квалификационна степен, да се явиш на определен изпит, за да може да се види отговаряш ли на условията, за да получиш тази квалификация. Не е достатъчно да имаш образование, за да получиш квалификация. Аз, понеже съм завършила юридическо образование, ще дам пример с юридическата професия. Завършваме право, но това не ни прави нито адвокати, нито нотариуси, нито съдия-изпълнители, нито съдии, нито прокурори директно. Първо имаме курс, който минаваме, през квалификация, а след това, за да стане един юрист адвокат или нотариус, се явява на съответен изпит в съсловието, в организацията и ако отговаря на квалификационните изисквания, едва тогава му се поверява тази дейност. Смятам, че това трябва да се запази в закона, още повече че ако проследим българската история, ще видим, че такъв е обичаят, това е практиката, която е съществувала толкова много години в България, че не виждам причина нещо, което е работещо, да бъде разрушавано и променяно. Поради тези аргументи аз не мога да подкрепя този законопроект. Зная, поне информацията, която имам, е, че по времето, в което законопроектът изчакваше да влезе в пленарната зала, се е стигнало до много голямо сближаване в позициите на вносителите и на Занаятчийската камара. Надявам се, че това ще се получи между първо и второ четене, тоест диалогът, който макар и много късно се е получил, да продължи, а не да остане само на този етап. Въпреки това, въпреки знанието ми, че има сближаване на позиции, аз няма да подкрепя законопроекта, за да стимулирам диалога между вносителите

и с настоящото си изказване ще обоснова защо няма да подкрепя внесения законопроект. Моето мнение е, че внесеният законопроект изцяло подменя философията на сега действащия Закон за занаятите, който беше приет през 2001 г., не само предвид правната техника, а именно с 60 параграфа се променят действащите общо 40 члена в този закон, а и защото като цяло се променя отношението на държавата към занаятчийството и към занаятчийското

законодателят е вложил идеята си да разтовари държавата от някои публични функции, които касаят регулацията и контрола върху дейността на една толкова многолика общност, каквато са занаятчиите. занаятчиите. От друга страна, законът допуска възможност всеки занаятчия да направи собствена преценка по какъв начин да осъществява своята дейност – дали като търговец в рамките на изискванията на Търговския закон и на търговската дейност, или като занаятчия, когато ще следва да подчинява своята дейност на Закона за занаятите и евентуално да бъде регистриран задължително в Занаятчийската камара. Защо считам, че е важно това членство да бъде задължително? Защото по този начин има една яснота, публичност и прозрачност на тези, които са избрали да работят като като занаятчии. Занаятчийската камара е не само контролен орган, тя подпомага своите членове, помага им в осъществяването на техните разнородни дейности. От друга страна е ясно на територията на всяка една община, а и общо в държавата точно какви занаятчии има и по какъв начин се поддържат стандартите, добрите занаятчийски практики и се регулират много от дейностите, подлежащи на браншова регулация. С предложението, което се прави на практика - Занаятчийската камара да се превърне в едно обикновено сдружение с нестопанска цел, се обезсмисля нейното съществуване като такава и се губи изобщо връзката и идеята на всеки един гражданин например на територията на една община и на едно населено място

Нека не забравяме, че тук има дейности като фризьорство, козметика и пр., свързани със здравето на хората. Един мониторинг и контрол върху тяхната дейност е крайно належащ. Сега се предлага занаятчиите да се регистрират в БУЛСТАТ-регистъра, който всички знаете, че е вторичен регистър. За тази регистрация няма никакви изисквания. Мога абсолютно да не отговарям на изискванията за занаятчия и в същото време да се регистрирам в регистъра по БУЛСТАТ. Следователно абсолютно отпадат възможностите за контрол. Абсурдна е идеята контролът да се осъществява от кметовете на населени места, защото

проблемите във внесения от Министерския съвет законопроект. Нормалната процедура е в работни групи и между първо и второ четене, а не преди гласуването на първо четене да се правят договорки между съответния министър, шефа на Правната комисия

Реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Не знаех, че в БСП са възможни различни мнения от мнението на партията, но това е хубава стъпка!

да е ясно, че който иска да работи по Търговския закон, не може никой да го накара насила да отиде в Занаятчийската камара. Това трябва да е ясно. Това е и по сегашния вариант на закона, то трябва да остане.

камара. Самата професионална квалификация чирак, калфа, майстор трябва да си остане в Занаятчийската камара, каквато е традицията в България! Ако се върви в тази насока

законът да бъде насърчителен и не ни създава нови проблеми и конфликти. Ако спазим тези три основни принципа, списъкът с професиите може да бъде малко разширен. Зная, че има воля да бъде разширен, това да бъде безконфликтно и да доведе до

Реплики? Няма. Има ли други народни представители? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата, за да изразя подкрепата на Коалиция за България по внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите.

вас ще си позволя да се спра само на някои от тях. На първо място, това е правото на свобода на сдружаването и свобода на избора под каква форма се упражнява дейността. Свободата на сдружаване е конституционно право. Сегашната редакция на Закона за занаятите позволява противоречиво тълкуване и прилагане в нарушение на този принцип. Трябва да се прави разлика между „задължителна регистрация” и „задължително членство в Националната камара”. По сега действащия закон регистрацията като занаятчия или занаятчийско предприятие води до задължително членство в Промените дават възможност това да се избегне. Предвижда се регистрация по Закона за занаятите, която обаче не предпоставя задължително членство на занаятчиите както в районната камара, така и в Националната камара. Занаятчиите трябва да имат свободата да избират под каква форма да упражняват дейността си – дали по Закона за занаятите, дали по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

предлага по-ясна редакция и би довел до избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на закона.

На практика се установява, че не е възможно една организация да регулира всички браншове, защото се касае не за един, а за много и различни браншове, всеки със своите особености и специфични посоки на развитие. Тук госпожа Михайлова каза, че в този закон се следва правилото както при адвокатите и лекарите, но трябва да правим разликата, че тук не говорим за един, а за много браншове. В този смисъл промените в закона са в посока на засилване на взаимодействието между Националната камара и браншовите организации. Това би позволило да се повиши ефективността на Националната камара и да се отговори по-точно на поставените в Закона за занаятите задачи. Би спомогнало да се избегнат абсурдните ситуации, в които бъчвари и фризьори изпитват ключари и удостоверяват професионални качества. Майсторските свидетелства са замислени като форма на регистрация, а степените чирак, калфа и майстор кореспондират единствено с преминатите етапи на занаятчийско обучение. Действително лицата, притежаващи майсторско свидетелство, са лица, придобили предвидената в закона квалификация и притежават определен практически опит. В никакъв случай зад издадените майсторски свидетелства не стои гаранция за качеството на предлаганата услуга или произвеждана продукция. Правата на потребителите се гарантират със специални закони. В крайна сметка, потребителят решава кого и какво да избере. Да се приеме противното, означава да се задължат всички лица, упражняващи занаятчийски дейности, с регистрация по Търговския закон или по Закона за кооперациите, да бъдат задължени да притежават майсторски свидетелства. Сегашният закон не държи сметка за придобита в системата за професионално образование професионална квалификация по професии, включени в списъка на занаятите. Така се стига до противоречие между закона и действащите нормативни актове в областта на професионалното обучение и професионалната квалификация. На първо място, законът не позволява да се признават придобитите степени на професионална квалификация от професионалните училища или лицензираните центрове за обучение. Така се стига до други абсурдни ситуации, в които лица, притежаващи държавно призната диплома, следва да се явяват на изпит пред лица без доказани педагогически качества и квалификация и да бъдат изпитвани от тях. Няма как да не се признава придобитата по предвидения в закона ред професионална квалификация. С предложените изменения на закона се предлага механизъм за признаване на тази квалификация и в този смисъл гарантира упражняването на придобитите от обучаваните лица права. На следващо място трябва да се вземе предвид, че неактуализираният списък на занаятите допуска смесване между занаят и професия. В списъка присъстват дейности, за чието упражняване се изисква придобиване на професионална квалификация или дейности, които в други специални закони са предвидени като нормативно регулирани професии. Законодателят или ние, Народното събрание, трябва да решим кои дейности как ще бъдат регулирани, за кои от тях е необходим строг нормативен контрол за упражняването им и за кои не е необходим, за кои е задължително придобиването на професионална квалификация от системата на професионалното обучение, за кои е достатъчно преминаване на курс на неформално занаятчийско обучение. В момента между нормите на закона и на другите специални закони съществува непреодолима колизия, която е повече от недопустима. Уважаеми колеги народни представители, между първо и второ четене имаме възможност да направим промени, които според мен са необходими. Наред с всички изказвания досега, аз бих обърнала внимание на два въпроса. Първият въпрос е свързан със списъка на занаятите, вторият въпрос, който е доста дискутиран, е какъв и колко да бъде броят на регионалните камари? Считам, че не трябва да ограничаваме броя на регионалните камари. Ще се възползвам от правото си между първо и второ четене да предложа промени в законопроекта. Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, конфликтът не е измислен, не е теоретичен. Той е реален. Този конфликт намира израз в сблъсъка на двете тези. Едната теза е: „Карат ни насила да членуваме, в тази тежка криза да плащаме членски внос. Нещо повече – ако не сме платили, нали сме се регистрирали по Търговския закон?! Минават и ни контролират, санкции,

да ми направиш нещо, което е важно за мен – да ми направиш прическа, че да не съм ужасяващ, да ми направиш костюм, който е добър. Аз трябва да знам, че си майстор, да знам къде отивам. Единият вариант е научавайки това от уста на уста, а другият вариант е, че ти на стената си закачил майсторско свидетелство и аз затова влизам при теб. Няма значение дали е в София или в Брюксел, но аз отивам при майстор, а зад този майстор стои Това са двете тези, които се сблъскват. Много се страхувам да не направим грешка, да не обслужим единия или другия интерес и вместо да „изпишем”, да „извадим”. Без да превръщам изказването си в лекция, но това, което се случва днес, до голяма степен е отзвук на нещо, тръгнало в края на ХІХ и началото на ХХ век, когато не е имало индустрия. Всяка индустрия е била занаят. Майсторът в промишленото предприятие е бил онзи, който е диктувал, който е държал рецептата и е знаел как да се свърши работата. За да се отстрани, да се детронира този майстор, се появява Фредерик Тейлър, който опростява неговия труд на по-малки части, елементаризира го и вкарва професионално обучение. Сега слушам тук, в това число и мои колеги, как професионалното обучение трябва да се признава за занаятчийско свидетелство. Но как да стане номерът?! Занаятчия не може да бъде обучен в училище или във ВУЗ. Не може да бъде обучен! Ако можеше, то тогава човек завършва съответния курс, получава дипломата и отива да подстригва или да прави други дейности. Занаятът е нещо, което е част от изкуството.

степен произведение на изкуството. Но за да се направи това произведение, трябва да имаш няколко образования, да имаш фантазия и да можеш да създаваш уникати. От тази гледна точка мисля, че ще направим голяма грешка, ако се вслушваме в тези съвети – ходил на училище, учили го на нещо, и щом са го уличили на нещо, веднага му даваме майсторско свидетелство, той го закачва на стената и започва да работи. Сега се прави обратният преход – от стандартни, от скучни неща да се минава към производство на уникати, които се харесват на душата на човека. И не е случайно, че нашият закон е правен под влияние на Камарата „Кобленц”, тъй като те са водещи в тази насока. Когато Германия прави нещо, добре е да си отворим ушите, да ги чуем и не тръгваме в обратна посока на онова, което правят някои водещи нации. нации. Моето мнение е, че в този закон има много полезни неща. Добре е да го приемем, но между първо и второ четене трябва да направим съществени промени. Аз съм категорично за това, че трябва да се членува задължително Иначе кой стои зад теб? Взел си ножица и машинка за подстригване и ставаш фризьор. Но кой стои зад теб?! Кой носи отговорност?! Колко хора пропищяват от такива пишман занаятчии. Ако искаш да отидеш в индустрия, отиди в Битовия комбинат – там един ще те бръсне, друг ще те мие и така нататък. Ако искаш да отидеш при занаятчия, трябва да отидеш при такъв, който има диплома. От тази гледна точка точка мисля, че това е разумният подход – да не отричаме труда, който са вложили специалистите при подготовката на този законопроект, но между първо и второ четене трябва да се направят съществени промени. А те са много. Например защо правим шест регионални камари?

Кой стои зад документа? Досега стои държавата и този документ важи в целия Европейски съюз. Сега им правим една регистрация по БУЛСТАТ, кой стои зад този документ, кой носи отговорността?! Аз като цяло съм за това да отидем към един прагматичен подход, а между първо и второ четене можем да дадем по голям срок за сериозна подготовка на предложенията, като се вслушаме и в двете концепции. Давам пример, който много се размахва: корабостроенето е индустрия,

Така че няма проблеми професионалистът с дипломата да стане и занаятчия. Ами тези, които ходят в класа на Райна Кабаиванска – те защо ходят? Затова, че нямат дипломи ли?! Не, а да й хванат занаята, да й хванат майсторлъка. Възможни са и двата варианта – да имаш професионална диплома и да имаш майсторско свидетелство, че си изкарал курса на еди-кой си. Тези неща не се изключват. Обратното, трябва да намерим средата, така че нашите занаятчии да настъпват, да са модерни и търсени занаятчии и продуктите им да се продават в цяла Европа. Иначе ако пуснем аматьорите,

Защото и господин Димитров пак засегна въпроса за възможността за даване на майсторска степен на хората, които имат висше образование и най-малко две години стаж по съответната специалност, Това по себе си не означава, че всички дейности, които са описани в списъка на занаятите, имат висше образование задължително. Но защо примерно художествена обработка на камък или стенопис и иконопис, които се изучават във висши учебни заведения и е нормално човек, който е учил пет или шест години и след това има и стаж по тази специалност и наистина той е много подготвен много повече от хората, които, да речем, рисуват икони по пазарите, и е напълно логично тези хора да получават майсторска степен по уредения ред. Втора реплика? Няма желаещи. Ще отговорите ли, господин Димитров? Има древна легенда как на един татарски хан толкова му харесало как пее певицата, че накарал да й отрежат главата, за да видят какво има в гърлото Да не правим същата работа! Има неща, които не може да ги научите, ако имате и пет висши образования. Майсторлъкът е изкуство, той затова е майсторлък. А професията е нещо, което всеки стандартен, среден човек може да научи. Това е голямата разлика. И аз затова ви казвам: диплома – прекрасно, доказваш, че си учил за някакъв. Само че не си майстор. Майсторлъкът се учи само от друг майстор, доказва се от друг майстор и се контролира от тези други майстори. И те носят отговорност, тъй като ако ти окепазиш занаята, ти кепазиш камарата като цяло. Затова ви казвам да не ги смесваме – едно е професията, едно е индустрията, съвсем различно нещо е занаятчията. Занаятчията не е човек с потури, това в съвременните условия е човекът на ХХІ век, само че той вече е с компютърна грамотност и с една богата фантазия. И ние трябва да направим закон, който ще работи през ХХІ век, а не да се опитваме да правим закон за отпреди Освобождението на България от турско.

госпожо председател. Уважаеми колеги, имаме една занаятчийска камара, създадена със закон, разбира се, с най-добри намерения. Питам: натрупаха ли се проблеми след това, които предизвикаха и провокираха създаването на това изменение и допълнение? Разбира се, че се натрупаха проблеми. Виждам, че почти всички сме съгласни, че трябва да има изменение и допълнение. Някои споделиха мнение, че трябва да има нов закон. Това е тяхно мнение. Кой е най-добрият регулатор на пазара? Разбира се, че пазарът е най-добрият регулатор, потребителят. Той ще реши дали да отиде при някого, който има майсторска диплома, или при някого, който е завършил средното си или висше образование. В една идеална камара биха изпитвали майстори, биха давали майсторско звание. А сега какво се получава? Фризьор изпитва за автотенекеджия! Имаме занаятчийска професия корабостроене. Това са пълни абсурди според мен! Затова смятам, че този закон трябва да го гласуваме на първо четене. Разбира се, между първо и второ четене можем да изменим много неща, но той е необходим, при условие че антикризисно гласуваме да се създаде ООД с два лева, а да бъдете занаятчия, трябва да плащате такси за това.

в България. Имахме 45 години на свръхрегулиране от държавата и видяхме докъде стигнахме накрая. Затова аз мисля, че ние трябва да минем на всяка цена към либерален пазар.

Да ме извинява моят колега Петър Димитров, обаче ако някой трябва да дава майсторско звание, това трябва да е професионалната организация, а не тази камара на занаятчиите. Не може един Капанов да дава критерий за

човекът вече доста години си упражнява професията, работи и сребърна бижутерия, продават изделия и извън страната. И сега ще дойде някой там отгоре да го преценява той има ли квалификация и да му дава разрешение и това изкуствено да налива пари в една шапка, която да се самоиздържа.

също така и за майсторство, обаче да го дават тези, които са си от бранша. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Радославов. Реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да участват в дебата?

гласуване Законопроект за ратифициране на изменението на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивечовата фауна и флора,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „На свое редовно заседание, проведено на 18 февруари 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа проект на Законопроект за ратифициране на изменението на чл. от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора № 002-02-5, внесен от Министерския съвет на 5 февруари 2010 г. На заседанието присъстваха госпожа Евдокия Манева - заместник-министър на околната среда и водите, госпожа Райна Хардалова – директор на Дирекция „Биологично разнообразие”, и господин Валери Георгиев – главен експерт в Дирекция „Биологично разнообразие” в Министерството на околната среда и водите. От името на вносителя господин Валери Георгиев представи предлагания за ратификация законопроект и мотивите за неговото приемане. Изменението се предлага на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Народна република България, с одобрен с Решение № 53 на Министерския съвет от 2010 г. проект на Закон за ратификация. Предложеното изменение на чл. ХХІ от Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора за разрешаване на присъединяването на регионални икономически интегрирани организации, така нареченото Габоронско изменение, е обсъдено на втора извънредна среща на страните по Конвенцията от Габорон, Ботсуана на 30 април 1983 г. Конвенцията е ратифицирана от Република България с Решение на Великото Народно събрание от 1990 г., обнародвано в „Държавен вестник” бр. 103 от 1990 г., и е в сила за Република България от 16 април 1991 г.

Габоронското изменение влиза в сила 60 дни след като 54 от 80-те държави, тоест две трети от тях, които са били страни по споразумението на 30 април 1983 г., депозират техните инструменти за приемане. Тогава то влиза в сила само за тези държави, които са приели изменението (без оглед на датата, когато са станали страни по конвенцията). Измененият текст на Конвенцията ще се прилага автоматично по отношение на всяка държава, която стане страна по Конвенцията, след датата на влизане в сила на изменението. За държавите, които са станали страни по Конвенцията преди посочената дата и не са приели изменението, какъвто е случаят с България, то ще влезе в сила 60 дни след ратифицирането от тези страни. Понастоящем Габоронското изменение е прието от 47 страни от общо от 80-те, които са били страни по споразумението на 30 април 1983 г. влизането в сила на изменението ще се осигури възможност за присъединяване на регионални икономически интегрирани организации, учредени от суверенни държави, които имат компетенции по отношение на воденето на преговори, сключването и прилагането на международни споразумения по въпросите, отправени към тях от техните държави членки, обхванати от настоящата Конвенция. Изменението ще позволи на регионални икономически интегрирани организации да упражняват право на глас, като броят гласове ще е равен на броя на техните държави членки. своята външна политика в областта на опазване на околната среда Европейският съюз заема активна позиция за опазване и управление популациите на видовете, като финансира програми в развиващите се страни за опазване на застрашени видове. Габоронското изменение ще улесни изразяването на одобрената от Съвета позиция на Европейската общност по време на заседанията на Конференцията на страните по споразумението, като държавата членка, поела председателството на Общността, по време на провеждането на конференциите ще гласува с всичките 27 гласа на държавите членки. Към момента 25 от държавите – членки на Европейската общност, са ратифицирали изменението, като освен България само Малта не е направила постъпки за ратифицирането му. Влизането в сила на изменението е особено важно за Общността и нейната роля в Конвенцията. Като пълноправен член на Европейската общност България не може да остане изолирана от този процес, още повече страната ни е член на Постоянния комитет на Конвенцията и изразява общата позиция на Съвета. В заключение, Комисията по околната среда и водите счита, че като страна – член на Европейския съюз, трябва да ратифицира посоченото изменение, което ще облекчи процедурата по изразяване становището на всички страни – членки на Съюза, от страната, представляваща Европейския съюз. След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

Сега ще изслушаме Доклада на Комисията по външна политика и отбрана, с който ще ни запознае заместник-председателят й господин Живко Тодоров. Имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 10 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. своята външна политика в областта на опазване на околната среда Европейският съюз заема активна позиция за опазване и управление на популациите на видовете, като финансира програми в развиващите се страни за опазване на застрашени видове. Габоронското изменение ще улесни изразяването на одобрената от Съвета позиция на Европейския съюз по време на заседанията на Конференцията на страните по CITES, като държавата членка, поела председателството на Европейския съюз, по време на провеждането на конференциите ще гласува с всички 27 гласа на държавите членки. Понастоящем 25 от държавите – членки на Европейския съюз, са ратифицирали изменението, като освен България само Малта не е направила постъпки за ратифицирането му. Влизането в сила на изменението е от особена важност за Европейския съюз и неговата роля в Конвенцията. Като член на Европейския съюз България не може да остане изолирана от този процес, още повече че страната ни е член на Постоянния комитет на Конвенцията и изразява общата позиция на Съюза. Изменението на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България

„На свое заседание, проведено на 18 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на изменението на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивечовата фауна и флора № 002–02–5, внесен от Министерския съвет на 05 февруари 2010 г. На проведената извънредна среща на 30 април 1983 г. държавите – участнички, които са обсъдили изменението на чл. ХХІ от Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора за разрешаване присъединяването на регионални икономически интеграционни организации – т.нар. Габоронско изменение. Република България е ратифицирала Конвенцията с Решение на Великото народно събрание от 1990 г. и тя е в сила за страната ни от 16 април 1991 г., но при ратификацията на конвенцията през 1990 г. България не е ратифицирала Габоронското изменение. Съгласно чл. ХVІІ, § 3 от Конвенцията, това изменение влиза в сила 60 дни след депозирането на 5-ти инструмент за приемане от 80-те държави, страни по Конвенцията от 30 април 1983 г. Следователно сега изменението е влязло в сила само за тези държави, които са го приели. Измененият текст на Конвенцията ще се прилага автоматично по отношение на всяка държава, която стане страна по Конвенцията, след датата на влизане в сила на изменението.

Изменението ще позволи присъединяването на регионални икономически интеграционни организации да упражняват право на глас, като броят гласове ще е равен на броя на техните държави членки. Европейският съюз в своята външна политика в областта на опазване на околната среда заема активна позиция за опазването и управлението на популациите на видовете, като същевременно финансира програми в развиващите се страни за опазване на застрашени видове. изменение ще улесни изразяването на позицията на Съвета на Европейския съюз по време на заседанията на Конференцията на страните по CITES, като държавата членка, поела председателството на Европейския съюз, ще може да гласува с всичките 27 гласа на държавите членки. пет от държавите – членки на Европейския съюз, са ратифицирали изменението, единствено България и Малта не са направили постъпки за ратифицирането Влизането в сила на изменението е особено важно за Европейския съюз и ролята му в Конвенцията. Република България като член на Европейския съюз не може да остане изолирана от този процес, защото страната ни е член на Постоянния комитет на Конвенцията и изразява общата позиция на Съюза. След проведената дискусия единодушно с 16 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект

Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на чл. ХХІ от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Гласували

Благодаря Ви, госпожо председател. Вземам думата за процедура. На основание правилника на Народното събрание предлагам споразумението да бъде ратифицирано и на второ четене

Благодаря Ви, госпожо председател.

На заседание, проведено на 25 февруари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, сключено чрез размяна на писма на 12 октомври 2009 г. и на 5 януари 2010 г. На заседанието присъства госпожа Росица Михайлова – държавен експерт в дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” в Министерството на финансите. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ в размер на 60 млн. швейцарски франка е подписано на 24 декември 1992 г. Средствата са използвани приоритетно за проекти в сферата на инфраструктурата, като особено значение се отдава на проекти от секторите по опазване на околната среда, здравеопазване, енергетика. Усвоените средства по изпълнение на проектите, финансирани със швейцарска помощ, надхвърлят 52 млн. швейцарски франка, като в резултат на това окончателно са завършени осем проекта: „Централни стерилизационни центрове за регионални болници”; „Рехабилитация на подстанция „Царевец–Велико Търново”; „Пречиствателна станция за битови отпадни води в гр. Пловдив”; „Рехабилитация на ВЕЦ „Пещера”; „Изследване на сеизмичната безопасност в АЕЦ „Козлодуй”; „Помпена станция за прехвърляне на отпадъчни води от северната част на гр. Пловдив през р. Марица до ПСОВ”; „Рехабилитация на ВЕЦ „Батак” и ВЕЦ „Алеко” и „Реконструкция, модернизация и разширение – втори етап, на пречиствателната станция за отпадни води (Пловдив Все още в процес на изпълнение е деветият, финансиран със швейцарска финансова помощ, проект „Съоръжение за изгаряне болнични отпадъци – Пловдив”. Този проект по различни причини не можа да приключи до края на 2008 г., тоест до предвидения срок

предоставянето на финансова помощ в рамките на споразумението от 1992 г. е прекратена, тоест не се финансират нови проекти извън действащите. Продължаването на срока на действие на споразумението след 2008 г. се налага единствено за окончателно приключване на действащия проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци, След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”.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

„На свое заседание, проведено на 18 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране изменението на Споразумението между правителството на и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, № 002-02-6, внесен от Министерски съвет на 12 февруари На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите – господин Стефан Сотиров, началник на отдел „Европейски финансови институции” в дирекция „Външно и международно сътрудничество”, и госпожа Росица Михайлова, експерт в същия отдел. От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Стефан Сотиров. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ в размер на 60 млн. швейцарски франка от 1992 г. е ратифицирано от Тридесет и осмото Народно събрание със закон. Съгласно чл. 10 от споразумението „изменения на настоящото споразумение ще се извършват чрез размяна на писма между договарящите се страни”. Последващите изменения са ратифицирани със закон от Тридесет и деветото и Четиридесетото Народно събрание. Координацията на споразумението от българска страна е възложена на Министерството на финансите, а от швейцарска страна – на Държавния секретариат за икономически работи. Усвоените средства по изпълнение на проекти, финансирани по швейцарската помощ, надхвърлят 52 млн. швейцарски франка и в резултат на това окончателно са завършени осем проекта. Средствата са използвани приоритетно за проекти в сферата на инфраструктурата, като особено значение се отдава на проекти в секторите по опазване на околната среда, здравеопазване, енергетика. към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. предоставянето на финансова помощ в рамките на споразумението от 1992 г. е прекратена, не се финансират нови проекти извън действащите. Продължаването на срока на действие на споразумението след 2008 г. се налага, за да приключи окончателно деветият действащ проект, финансиран по швейцарската финансова помощ. По различни причини този проект не е могъл да приключи до края на 2008 г., тоест до предвидения срок на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. След проведената дискусия единодушно със 17 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ,

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 17 февруари 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ в размер на 60 млн. швейцарски франка е подписано на 24 декември 1992 Средствата са използвани приоритетно за проекти в сферата на инфраструктурата, като особено значение се отдава на проекти от секторите по опазване на околната среда, здравеопазване и енергетика. Усвоените средства по изпълнение на проектите, финансирани по швейцарската помощ, надхвърлят 53 млн. швейцарски франка, като в резултат на това окончателно са завършени осем проекта. към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. предоставянето на финансова помощ в рамките на споразумението от 1992 г. е прекратена, т.е. не се финансират нови проекти извън действащите. С оглед на изложените от вносителя мотиви, след провеждане на обсъждане и гласуване Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище: Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на да ратифицира със закон изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказване на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма, да бъде ратифицирано със закон.” Благодаря Благодаря. Откривам дебата. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам. В такъв случай ще подложа на гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ. Моля народните представители да гласуват.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поради това, че нямаше никакви дискусии и предложения нито в комисията, нито в залата предлагам на основание чл. 70, ал. 2 да гласуваме и на второ четене този законопроект. Има ли обратни предложения? Няма. Ще подложа процедурата на гласуване. Моля народните представители да гласуват.

подходете към второ четене. Член единствен. Ратифицира изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, сключено чрез размяна на писма

ИВАНОВ: Съпредседателят господин Пирински има предложение да се направи редакционна поправка, а именно:

Не виждам. Поставям на гласуване на второ четене Законопроекта за ратифициране на изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ,

Доклад на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за допълнение на Закона за храните, № 002-01-9, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 11 февруари 2010 г.

По § 2 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

представям ви: „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 002-01-8, внесен от Министерски съвет на 15 януари 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 24 февруари 2010 г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, внесен от Министерския В работата на комисията взеха участие господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, госпожа Бистра Павловска – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, както и експерти. Законопроектът беше представен от заместник-министър Димитров. Той изтъкна, че промяната на закона е във връзка със становище на Главна дирекция „Здравеопазване и потребители” на Европейската комисия от м. май 2009 г. становището си Главната дирекция приема, че чл. 13, ал. 1 поставя допълнително условие за достъп на сортове до българския пазар, което е неравнопоставеност с другите държави – членки на Европейския съюз. С предлаганата промяна на чл. 13, ал. 1 се създава възможност да бъде да бъде призната както българската сортова листа, така и европейската. Тази промяна ще премахне допълнителното условие за вписване на сортовете от Общия каталог и в Официалната сортова листа, което ще доведе до пълно съответствие с европейското право. Заместник-министър Димитров подчерта, че другата предлагана със законопроекта промяна е относно чл. 14, ал. 4. Предлага се думата „наредба” да се замени с „наредби”. Това се налага, тъй като процедурите, които трябва да бъдат обект на тези наредби са различни във връзка с със спецификата на различните видове растения. дискусията взеха участие народните представители Димитър Аврамов, Пенко Атанасов и Десислава Танева. Народният представител Димитър Аврамов подкрепи законопроекта и заяви, че законопроектът следва да бъде допълнен с текстове, които да регламентират по-добре контрола върху семепроизводството, като се създаде възможност и за други организации освен държавната агенция, да осъществяват контрол върху семепроизводството. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол госпожа Бистра Павловска застана зад идеята на народния представител Димитър Аврамов и подкрепи предложението. Тя изтъкна, че възможността фирмите да извършват дейности под официален контрол е включена в специализираните директиви на Европейския съюз, които касаят семената и посадъчния материал. Народният представител Пенко Атанасов изрази съмнение доколко фирмите, които произвеждат семена, са готови да контролират себе си. Успоредно с това изрази и опасенията си, че едри семепроизводни фирми оказват влияние законопроектът да бъде допълнен със задължение всяка година да се сее със семена първо размножение, което което означава и ежегодна покупка на семена. Народният представител Десислава Танева изясни, че опасенията на господин Атанасов са несъотносими с предложението, което беше направено от господин Аврамов и че тази материя е обект на регламент от различни закони. След станалите разисквания Комисията по земеделието и горите направи следните констатации и препоръки: Законопроектът да се допълни с текстове, които да регламентират по-добре контрола върху семепроизводството и да се създаде възможност и други организации, освен държавната агенция, да осъществяват контрол върху семепроизводството.

4. Параграф 3 да отпадне. След станалите разисквания, Комисията по земеделието и горите с 16 гласа „за”, „против” – няма, и 3 – „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 002-01-8, внесен от Министерския съвет на 15 януари 2010 г.” Благодаря на госпожа Танева. Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение по обсъждания законопроект? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители!

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ гласуване на законопроекта. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „Доклад на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 902 01 64, внесен от Министерския съвет. „Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

четене на закона, с който ще продължим утре. Преди това едно съобщение: Има прието от нас решение утре в началото на пленарното заседание да бъде изслушан вицепремиерът